Sada kad smo obavili ove govore vezane uz prekid mi bismo prešli onda na sljedeću redovitu točku a ta je - Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu Podnositelj izvješća je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga temeljem članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Materijal ste primili u pretince. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite, predsjednik Upravnog vijeća gospodin Petar- Pierre Matek. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnice i zastupnici. Poznato vam je da je djelokrug nadležnosti HANFA-e prilično širok. On obuhvaća nebankarske financijske usluge, znači investicijske i mirovinske fondove, osiguranja, leasing, factoring, tržište kapitala u smislu i infrastrukture i posrednika na tržištu kapitala i samih kompanija koje su izdavatelji na tržištu kapitala. U izvještaju možete o svakom tom sektoru pronaći vrlo iscrpne detalje, zato ću se ja u ovome izlaganju koncentrirati na onome što je najviše obilježilo 2014. godinu u HANFA-i. Naravno, naš je osnovni posao nadzor financijskih usluga, ali trebamo svejedno reći da je 2014. obilježilo jedna vrlo intenzivna izmjena propisa na području financija koja je najvećom mjerom uvjetovana značajnim zahtjevima iz EU. Na snagu je stupio i potpuno izmijenjen zakonodavni okvir za dobrovoljne obvezne mirovinske fondove kao i Zakon o factoringu kojem je prvi puta djelatnost i zakonski definirana. HANFA je radila vrlo intenzivno na izradi četiriju novih zakona i četiri izmjena i dopuna postojećih zakona iz svoje nadležnosti. Još je sudjelovala u izradi mnoštva drugih zakona iz nadležnosti nekih drugih institucija. Na temelju tih zakonskih propisa donijeli smo čak 99 novih pravilnika, 25 izmjena i dopuna postojećih pravilnika. Spomenuo sam EU. 2014. godina je bila i prva godina koja je bila cijela obilježena članstvom u EU. To je članstvo za HANFA-u kao i za većinu drugih institucija u Hrvatskoj donijelo velike kadrovske financijske i operativne izazove i to prvenstveno zbog članstva u Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržite kapitala, tzv. ESMA-i i Europskom nadzornom tijelu za osiguranje strukovno mirovinsko osiguranje ljudi. Te se aktivnosti odnose na neposredno sudjelovanje u radu tih tijela kako na nižim operativno provedbenim razinama, tako i na razini strateškog odlučivanja u njihovu odboru nadzornih tijela. Očekivali smo ulaskom u EU veliki broj notifikacija stranih nadzornih tijela u namjeri subjekata registriranih u drugim državama da obavljaju financijske usluge na području Republike Hrvatske. Takvih smo notifikacija dobili na stotine i stotine prvenstveno na području osiguranja i investicijskih usluga. Premda kao što sam rekao je notificirano stotine stranih kompanija u Hrvatskoj To još uvijek nije utjecalo na jačanje dinamike i nekakvih velikih pomaka na tržištu. Može se pretpostaviti da će s vremenom udjel i uloga tih stranih institucija odnosno kompanija u Hrvatskoj biti sve značajniji. Kao što sam rekao na početku osnovna HANFA-ina djelatnost je nadzor naših subjekata nadzora. Unatoč velikom poslu na regulatornim aktivnostima niti taj dio nismo zanemarili. Posredni nadzor se obavlja analizom financijskih i nadzornih izvještaja koji se moraju dostaviti HANFA-i, a obavili smo i 43 neposredna nadzora. podrazumijeva se nadzor na licu mjesta u prostorima subjekata nadzora. Značajan dio regulatornih zahtjeva proizlazi iz propisa koji su doneseni na razini EU oni nadležnim tijelima država članica ostavljaju određenu diskreciju o načinu provedbe nekih pravila. Zbog toga HANFA u svom radu vrlo intenzivno komunicira sa subjektima nadzora i neposredno se upoznaje s njihovim prijedlozima i mišljenjima. Spomenuo sam 99 pravilnika i moram reći da sam vrlo ponosan na to što je svih tih 99 pravilnika prošlo uredno javnu raspravu i svi su komentari koji su zaprimljeni tijekom javne rasprave vrlo temeljito analizirani, mnogi od njih i prihvaćeni. Sada bih prešao na jedan dio stanja u financijskome sektoru. Znači unatoč nastavku nepovoljnih gospodarskih kretanja 2014. je vidljivo poboljšanje poslovnih rezultata, indikatora poslovanja pojedinih segmenata u financijskom sektoru koji mi nadziremo kao i pojedinih subjekata nadzora. Zaustavljen je višegodišnji trend smanjenja imovine investicijskih fondova, a imovina obveznih mirovinskih fondova nastavila je rasti. Prosječan prinos 2014. godine fondova kategorije B je bio 11,4% a te su godine krenuli sa radom i fondovi kategorije A i C. Od kolovoza 2014. do kraja godine su ostvarili prosječne prinose od 4,6% fondovi kategorije A i 2,9% fondovi kategorije C. Članstvo u otvorenim i zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima se također u 2014. povećalo i imovina tih fondova je porasla za više od 20%. Premije životnih osiguranja su rasle 3,9%, a zabilježen je blagi porast dobiti nakon oporezivanja u skupini životnih osiguranja od 5,4%. U skupini neživotnih osiguranja zabilježen je pad i to prvenstveno u dijelu koji se tiče obveznih auto osiguranja zbog velike konkurencije koja se i u medijima često spominje kao liberalizacija tržišta gdje je premija pala za značajnih 18%. Leasing društva koja su u posljednjih nekoliko godina odnosno prije 2014. bila pod znatnim utjecajem nepovoljnih gospodarskih kretanja su se stabilizirala i vrijednost novo zaključenih ugovora na tržištu leasinga je sada oko 5 milijardi kuna godišnje. Ja vjerujem da smo svoje obveze i u 2014. u potpunosti ispunili. Pri tome su ključnu ulogu imali zaposlenici HANFA-e koji su uz svoje redovne nadzorne aktivnosti bili suočeni sa izrazito velikim zadatkom prilagodbe novim propisima i članstvu u EU. S obzirom da je sada 2016. godina evo dozvolite još samo nekoliko riječi i o 2015. U 2015. su nastavljene intenzivne zakonske promjene, ponovno većinom potaknute iz EU. Što se tiče financijskih sektora koje nadziremo ona su uglavnom bila stabilna tako i promet na burzi i osiguranje i leasingi i fondovi. U HANFA-i i dalje intenzivno radimo na unapređenju radnih procesa, na digitalizaciji, na rasterećenju subjekata nadzora i drugih korisnika od administracije a ono na što smo osobito ponosni je da su nam odobrena čak 3 europska projekta u ukupnom iznosu od 500 tisuća eura. Zahvaljujem i stojim na raspolaganju. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Za raspravu se kao prvi javio u ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik Mirando Mrsić, Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je agencija koja je izuzetno važna ne samo za područje vezano uz investicijske fondove, područje osiguranja i leasinga nego je izuzetno važna i za onaj dio koji je vezan uz naše mirovine. Sasvim sigurno da sredstva koja imamo u II. mirovinskom stupu su sredstva koja su vlasništvo svih nas koji uplaćujemo onih 5% iz naših plaća i stoga je rad HANFA-e na tom području izuzetno važan. Hrvatsko financijsko tržište je tržište koje je još uvijek u razvoju i možemo kazati da nije dovoljno razvijeno onoliko koliko bi trebalo biti. sredstva koja se nalaze u II. mirovinskom stupu su sredstva koja bi trebala omogućiti da se financijsko tržište i investicije u Hrvatskoj razviju i da budu još više na na korist našeg društva i razvoja ekonomije. Zašto II. mirovinski stup? Kada gledamo mirovinski sustav on je godinama bio baziran na međugeneracijskoj solidarnosti i počeo se razvijati potkraj 19. stoljeća kada je životni vijek bio znatno kraći, kad je očekivano trajanje života bilo kraće kraće i u takvim uvjetima nije bilo potrebe postavljati pitanja o tome umanjuje li povećano porezno opterećenje ekonomsku aktivnost te je li odnos između broja umirovljenika i zaposlenih prevelik? S pojavom demografske tranzicije, odnosno starenjem populacije u 20. stoljeću Europa je suočena sa depopulacijom i Hrvatska nije drugačija nego sve ostale zemlje Europe. Prosječna starost hrvatskih građana je negdje preko 42 godine i sve je to dovelo do toga da sam mirovinski sustav, prvi stup međugeneracijske solidarnosti je vrlo teško održiv u onim obliku kao što je postavljen. Stoga je nepovoljni omjer umirovljenika i zaposlenika nešto što mogu reći stvara visoki fiskalni ugriz. Jednostavno mirovinski sustav, prvi mirovinski stup nije moguće održati bez transfera iz državnog proračuna. Stoga smo svjesni činjenice da proteklih godina imamo veliki udjel izdataka za mirovine i mirovinskih doprinosa u BDP-u, imamo veliki deficit mirovinskog sustava i s druge strane niski omjer prosječne mirovine prema prosječnoj plaći unatoč visokim izdacima i deficitu. 2002.godine započele su strukturne promjene u mirovinskom sustavu. Kao što znate krenuli samo sa mirovinskom reformom i ta mirovinska reforma je dugoročno jedina prava reforma koju smo napravili u proteklih petnaestak godina. Ta reforma koja je uvela trostupni mirovinski sustav jer jednostavno nije moguće više održati razinu mirovina samo na prvom stupu međugeneracijske solidarnosti. Naime, prvi stup je onaj koji osigurava da oni koji danas rade da osiguravaju sredstva za one koji su u mirovini da bi onda jednog dana oni koji danas rade bili u mirovini, netko za njih izdvajao sredstva u prvi stup. Međutim to jednostavno više nije moguće i unatoč tome što ćemo vjerojatno u budućnosti zaposliti puno veći broj nego što smo u proteklim godinama, da ćemo doći negdje do 1 milijun i 900 tisuća zaposlenih u Hrvatskoj. To još uvijek neće biti dovoljno da održi prvi stup međugeneracijske solidarnosti. Tijekom godina smo još neke stvari radili koje nisu bile dobre i koje su na neki način kompromitirale mirovinsku reformu odnosno mirovine iz drugog mirovinskog stupa. Jedna od stvari koje dovode do disbalansa je ta što se mirovinska reforma nakon 2002.godine nije nastavila, nije se nastavilo sa izdvajanjem većeg postotka iz naših plaća u drugi mirovinski stup. Napominjem da je po mirovinskoj reformi negdje otprilike do 2010.godine trebalo izdvajati 10% iz naših plaća, a da smo se zaustavili na 5%. I tu je HDZ koji je imao dvije Vlade u tom periodu jednostavno umjesto ili da reformu zaustavi i vrati je natrag u prvi mirovinski stup, dakle da nema više drugog i trećeg mirovinskog stupa ili da krene sa povećavanjem izdvajanja u drugi mirovinski stup izabrao najgoru najgoru opciju a to je ne raditi ništa i stoga smo završili na 5% što dugoročno nije dovoljno da osigura dobre mirovine iz drugog mirovinskog stupa. Druga stvar koja se je desila je uključivanje dodatka na mirovinu u mirovine prvog stupa međugeneracijske solidarnosti što je dugoročno također dovodi do velikog disbalansa u u mirovinama jer oni koji budu dobivali mirovine iz prvog i drugog mirovinskog stupa oni neće imati uključen dodatak na mirovine i tu će biti otprilike 30% manja mirovina nego što bi trebala biti. Stoga će u budućnosti bili veliki pritisak na sve Vlade da taj dio koji je vezan uz prvi mirovinski stup dakle da se dodatak na mirovinu uključi i za one koji budu dobivali mirovinu iz drugog mirovinskog stupa. Puno je bilo pričao oko toga da li je prinos iz drugog mirovinskog stupa dovoljan. Za sada smo se othrvali sirenskom zovu da drugi mirovinski stup nacionaliziramo i da ta sredstva koja imamo u drugom mirovinskom stupu transferiramo u prvi mirovinski stup što je financijska transakcija koja bi poboljšala naše stanje, dakle dug države bi bio manji jer tamo se u drugom mirovinskom stupu nalazi negdje preko 70 milijardi kuna, ali bi dovelo do toga da mirovine generacije koje sada ulaze na tržište odnosno mladih generacija budu ugrožene i da one zbog toga nemaju adekvatne mirovine kada budu odlazili nakon svog radnog vijeka u zasluženu mirovinu. Stoga gledajući samu budućnost sasvim sigurno da mirovinski sustav mora biti mirovinski sustav između prvi, i drugi, i treći mirovinski stup. Tu bi se osvrnu na još jednu stvar koju nismo dovoljno dobro niti detektirali ali nismo ju dovoljno dobro niti uobličili i tu je jedna od uloga HANFA-e koja nije samo regulator na financijskom tržištu nego je i promotor pismenosti, u prvom redu financijske pismenosti i mirovinske pismenosti. Prema nekim istraživanjima u Sjedinjenim Američkim Državama svega 31% populacije smatra da ne treba dodatno štedjeti za mirovinu. U Hrvatskoj takvih istraživanja je bilo sporadično i većina smatra da nije potrebno štedjeti za mirovinu i za one dane kada završi se sa radnim vijekom. Stoga je financijska pismenost i pismenost mirovinska nešto što je izuzetno važno i mislim da HANFA tu mora odigrati značajnu ulogu došla vremena kada je jedino ispravno da prvim danom zaposlenja već planiramo kakva će nam biti mirovina. Jer mirovina u budućnosti se mora isplaćivati iz drugog i trećeg mirovinskog stupa a prvi mirovinski stup je stup koji će omogućiti da se socijalne nejednakosti i i posebno onaj koji je vezan uz mirovinu za one koji nemaju mogućnost i nisu imali mogućnost da ostvare dostojnu mirovinu za svoj radni vijek da se na određeni način izbalansiraju. Stoga je na Vladi HDZ-ovoj sada da nastavi reformu koja je pokrenuta, da nastavi dalje sa razvojem mirovinskog sustava, napravljena je projekcija koja jasno pokazuje da sustav mirovinski mora bazirati se na tri mirovinska stupa. Treba, čujem ovih dana da se planira ukinuti poticaje na štednju u trećem mirovinskom stupu, smatram da je to zakidanje generacija koje su budućnost, dakle naše mirovine trebaju biti bazirane na sredstvima iz drugog i trećeg mirovinskog stupa. Treći mirovinski stup nije dovoljno razvijen i treba ga razviti još i više nego što je bio i do sada. Premali broj osiguranika je u trećem mirovinskom stupu, a s druge strane gledajući prvi mirovinski stup u kojem je, drugi mirovinski stup građana republike Hrvatske imaju svoja sredstva nadam se da Vlada neće posegnuti za tim sredstvima i krenuti u nacionalizaciju nečega što je naša naša imovina. Drugi mirovinski stup je imovina građana Republike Hrvatske i tu na taj dio ne bi trebalo stavljati šapu i pokušavati na takav način riješiti probleme koje imamo. Sasvim sigurno da mirovinska reforma treba se nastaviti dalje i da ne treba raditi eksperimente jer eksperimenti dugoročno, posebno u mirovinskom sustavu ne rezultiraju ne rezultiraju sa rezultatima koji se odmah vide. Ono što danas napravite će se vidjeti za 10 ili 20 godina, stoga treba bit izuzetno, izuzetno oprezan prema tome što će se raditi. 2020. godine prvi će umirovljenici dobivati mirovine iz I. i II. mirovinskog stupa. Do tada treba riješiti pitanje dodatka na mirovinu koju imaju osiguranici I. mirovinskog stupa, do tada treba ojačati II. mirovinski stup, ojačati pismenost nas koji smo u II. mirovinskom stupu jer kao što znate omogućili smo izmjenama zakona da se jednostavnije ulaže, da se ulaže u tri potportfelja. Ali kada pitate sve nas da li ste razmišljali o tome gdje ćete vaša sredstva koja se nalaze u II. stupu usmjeriti većina će se teško i sjetiti u kojem je mirovinskom društvu član a kamoli oko toga da počne razmišljati u koje portfelje će se uplaćivati. je mirovinska i financijska pismenost nešto što je zadatak svih nas ali i primarno zadatak HANFA-e. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik gospodin Milivoj Špika. Kolega je iznio niz stvari koje smo već raspravljali prethodnih dana, dakle prethodna 2 tjedna ali i nekoliko netočnosti oko kojih smo se uglavnom i složili i svi ovdje ali i javnost. Dakle kada pričamo o drugom stupu onda ne možemo pričati o sredstvima koja su osobna ili privatna vlasništva pojedinca već isključivo o tome da se ta sredstva vode na računu pojedinca a taj pojedinac ni u kojem slučaju ne može doći u poziciju da sa tim sredstvima neograničeno raspolaže. Dakle ono što se ovdje često puta događa u raspravi a to je da se brka priča o drugom i trećem mirovinskom stupu. Dakle brkamo onu štednju sa kojom čovjek uvijek može raspolagati i ovo sa čime ne može, odnosno propuštamo reći da je ovaj dio koji se investira, stavlja u drugi stup je samo administrativna odluka donesena na političkoj razini gdje se prvi stup sa 20% odvojio na 15+5 a da se ništa praktično drugo nije promijenilo u smislu raspolaganja i da je upravo tih 5% razlog i konstantnog povećanja javnog duga na godišnjoj razini od 5 milijardi kuna. HANFA-ina dužnost i posao nije da kontrolira efikasnost raspolaganja raspolaganja tim sredstvima već isključivo zakonitosti. Sa te strane u okviru zakona koji vrijede se ne može naći nikakvih grešaka. Ono što treba napraviti prije bilo koje reforme mirovinskog sustava to je napraviti jednu kvalitetnu edukaciju svih zainteresiranih posebno onih kojih se tiče ovaj drugi mirovinski stup da nam se ne dogodi da za 20 ili 30 godina kada gotovo svi budu došli u poziciju da se dio mirovine isplaćuje iz drugog mirovinskog stupa to bude manje ili bude lošija pozicija nego što je sada. A po svim informacijama imamo i izračunima i o načinu na koji se tim sredstvima raspolaže puno je veća vjerojatnost da od tih budućih navodno velikih mirovina meda i mlijeka neće biti ništa. Pa uvaženi zastupniče Špika, jučer smo isto čuli vaše paušalne ocjene i vaše paušalno razmišljanje. Dakle, bazirajmo se na podacima. I podaci su vrlo jasni, mi smo bili obvezni napraviti izvješće Europskoj komisiji o adekvatnosti mirovina i to je vrlo jasno pokazano da mirovine iz prvog i drugog mirovinskog stupa će biti puno veće nego mirovine samo iz prvog mirovinskog stupa. Greška je bila 2000. kada smo u drugi mirovinski stup stavili sve one koji imaju beneficirani radni staž, kada smo uključili naše sugrađane koji su imali tada 40 i više godina i definitivno oni ne mogu imati koristi od drugog mirovinskog stupa obzirom da su prekratko u drugom mirovinskom stupu. Najlakše je reći to je administrativna, dakle da je to administrativna mjera. Nije administrativna mjera, to su računi koji se vode na naše ime i to je imovina sa kojom mi raspolažemo, raspolažemo u onom trenutku kada odemo u mirovinu jer ćemo tada kroz mirovinsko osiguravajuće društvo i donijeli smo zakon, a mirovinska osiguravajuća društva kontrolira HANFA odlučiti kako ćemo ta sredstva uživati u mirovini da li ćemo ih uživati 10, 15 ili 20 godina. financijska pismenost koju mislim da evo i uvaženi zastupnik Špika je ne zna, pa će vjerojatno mu trebati određeni seminar. Dakle, to su sredstva koja su naša, pripadaju meni. Ja ću kad odem u mirovinu odlučiti kako ću ta sredstva koristiti da li ću ih uživati 10, 15 ili 20 godina i temeljem toga će mirovinsko osiguravajuće društvo mi odrediti kolika će mi biti mirovina koja će se isplaćivati iz drugog mirovinskog stupa. Posebno je važan treći mirovinski stup, mirovinska štednja. Dakle, tu smo također sa novim zakonom omogućili razvoj tržišta i nadam se da će HANFA još više imati utjecaja da se to tržište još više razvije. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Na redu je klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Domagoj Ivan Milošević.

HANFA obavlja jednu zaista u ovom trenutku jako, jako bitnu djelatnost u Hrvatskoj. Dakle, nadzire one usluge koje su od vitalne važnosti za hrvatsko gospodarstvo, posebno za hrvatske poduzetnike proteklih godina koji su uglavnom prezaduženi i nelikvidni. Prije svega tu mislim na srednje i male poduzetnike. Većina pokazatelja u ovom izvješću HANFA-e zapravo ocrtava u 2014. i gospodarsko stanje. Uglavnom ti pokazatelji, ne svi, ali uglavnom utvrđuju stagnaciju ili pad, iako kad gledate sve ostale pokazatelje još uvijek na neki način te usluge koje nadzire HANFA su bolje nego, bolje stoje nego što je ostatak hrvatskog gospodarstva. Cijeli sustav, odnosno usluge i tvrtke koje se bave tim uslugama koje nadzire HANFA je značajno kvalitetnije organiziran i to treba naglasiti i relativno konkurentniji od većeg dijela hrvatskog gospodarstva. Pa usprkos tome što su relativno konkurentniji i bolje i kvalitetnije organizirani i dalje stagniraju. Djelatni su i tu sad, djelatnosti i sad bih tu skrenuo pažnju gospodinu Mateku, a to je sa nekoliko strana sam dobio primjedbu na to. Dakle, odlično je da smo visoko regulirani, da HANFA radi dobro i čvrsto, koji puta tvrdo svoj posao kao što je to u najrazvijenijim članicama EU. Ali jednako tako treba skrenuti pozornost da mi na žalost još uvijek ne spadamo među najrazvijenije i najbogatije članice Europske unije, pa onda treba uzeti u obzir, sad ovo ne govorim u smislu provođenja propisa, nego u smislu onog što se može surađujući se sa svima koji igraju na ovom tržištu financijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Što se tiče različitih, dakle usluga koje nadzire HANFA nekoliko samo rečenica. I samo tržište osiguranja uglavnom ocrtava stanje pa i ulazak u EU, leasing koji u jednom dijelu je mogao ili trebao zamijeniti s obzirom na tu prezaduženost i nesklonost hrvatskih banaka da financiraju hrvatska poduzeća na žalost bilježi smanjenje imovine i gubitak u poslovanju što potvrđuje ovo što sam malo čas rekao. Čak i factoring društva, doduše koja posluju sa dobiti i one bilježe manju imovinu. Što se tiče tržišta kapitala mislim da je tu uloga HANFA-e izrazito bitna. S tržišta kapitala dolaze pohvale na rad, na vaš rad što mi je jako drago. I ono što na žalost nemate utjecaja ni HANFA niti Zagrebačka burza, a to je da prije svega hrvatsko tržište kapitala je direktno posljedica neatraktivnog poslovnog okruženja u Hrvatskoj, niske profitabilnosti i onog što nismo učinili, a to je nismo iskoristili trenutak ulaska u EU. Kolega Mrsić je mnogo govorio o uglavnom o mirovinskim fondovima. Ja neću puno, ali moram reći nekoliko rečenica. Prvo je mislim da bi bila potpuna katastrofa kada bismo išli unazad i kada bismo išli podržavati mirovinske fondove. Dakle, to bi nas zaista vratilo u prošlost. Moj osobni stav ovdje moram izraziti, a to je do sada nikog od nas čini mi se, na žalost, hrvatska ni jedna administracija Vlada nije uvjerila da može upravljati i da upravlja našim novcem bolje nego što to čini privatni sektor. Da li privatni sektor može i mora bolje? Može i mora. Također to vjerojatno i mirovinski fondovi mogu i trebaju bolje, međutim kad bi komparirali sve naše rezultate javni dug i sve ostalo uzmete u obzir dolazimo uvijek do istog rezultata na žalost, a to je da administracija upravlja loše. I ja bih volio da naš novac ipak ostane u drugom mirovinskom stupu. A što se tiče trećeg mirovinskog stupa tu prije svega naravno daljnja štednja u tom trećem mirovinskom stupu kolega Mrsić ovisi o tom da li ljudi imaju, da li naši građani imaju novaca ili nemaju. Dakle, ako se i dalje nastavi urušavanje što sam siguran da neće. Kada bi se to dogodilo naravno da ljudi ne mogu štediti. Protekle četiri godine je pad standarda hrvatskih građana negdje između 5 i 6% Kad se to dogodi, kad nažalost ljudi imaju sve manje novaca onda je logično da onda ne mogu niti štedjeti iako bi to naravno bilo poželjno i nužno s obzirom na budućnost i s obzirom na starenje populacije i naše zaista strukturne probleme u odnosu između broja zaposlenih i broja i broja umirovljenika. Još dvije rečenice kad smo kod mirovinskih fondova. Tu molim gospodina Mateka za pažnju. Lijepo je da hrvatski mirovinski fondovi ulažu u blue chip dionice ali Hrvatska nije Norveška. Što će reći da mi nemamo milijarde eura na raspolaganju od nafte i plina nažalost pa da onda možemo se igrati na globalnom tržištu. Mislim da je prije svega interes naš zajednički, svih nas pa i tog tržišta kapitala o kojem sam prije govorio a to je da se ulaže i u hrvatska poduzeća, ona koja su listana na burzi, ona koja bi trebala investirati, koja bi trebala zapošljavati. I pri tome mislim da ne može stajati argument, a tu sam imao nekoliko primjedbi na rad HANFA-e a to je da se ukazuje da iste banke koje su vlasnici društva za upravljanjem fondovima istovremeno su izloženo kreditno prema tim istim tvrtkama u Hrvatskoj. Pa naravno da jesu. Hrvatsko tržište je malo tržište, Hrvatska nažalost nema mnogo kompanija, nema niti mnogo banaka koje mogu financirati ozbiljne projekte ozbiljnim novcima uz relativno povoljne kamate. Sve to skupa naravno da je posljedica višegodišnje krize. Ali znajući to gdje smo danas, gdje smo mogli biti i što trebamo poduzeti onda očekujemo u ovom Hrvatskom saboru da svi koji sudjeluju u tim procesima oporavka hrvatskog gospodarstva i ubrzanog rasta se uključe u taj proces. Evo, na kraju još nekoliko rečenica što se tiče samog djelovanja cijelog ovog financijskog sustava, a to je logično da je gospodarska kriza ne imala samo utjecaj na njih nego posredno i puno više na privatni sektor. U tom smislu vjerujem da HANFA treba još, iako čujem da ulažete mnogo truda i rada i čestitam vam na tome, ali možda je potrebno još više truda i rada u samoj edukaciji, u unapređenju i suradnji sa privatnim sektorom kao što je još puno više nego što je to slučaj za HANFA-u. Treba Hrvatskoj državi i svakoj hrvatskoj administraciji i na svim razinama. Hrvatska administracija to je nadam se da u ovoj sabornici bez obzira na svjetonazorske razlike razumijemo da 2016. pa nadalje jedino hrvatski privatni sektor može osigurati dobru budućnost hrvatskim građanima, svima. I umirovljenicima i radnicima i javnom sektoru i privatnom sektoru. Bez stabilnog naprednog i napredujućeg privatnog sektora posebno s naglaskom na srednje i male poduzetnike hrvatska ekonomija i hrvatsko društvo nema budućnosti. A pritom moram naglasiti da hrvatska ekonomija i gospodarstvo prije svega je posljedica, kod nas posebno, posljedica društvenih i političkih događanja. Evo, na kraju HDZ će podržati vaše izvješće. Pozivamo vas kao i sve hrvatske institucije i agencije da uvijek budete još bolji i još kvalitetniji i čestitke na dosadašnjem radu. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo. Pa kolega Milošević od ranog jutra u Saboru se govori o gospodarstvu a s obzirom da je HANFA regulator koji kontrolira nebankarski financijski sektor i praktički prate što se događa na burzi mislim da tržište kapitala i ovo što se događa na Zagrebačkoj burzi je najbolji indikator gospodarskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. I to je samo jedan od segmenata koji se gleda kad se gleda o stanju pojedine države. Mislim ako to uzmemo onda ćemo vidjeti da baš nije tako blistavo kao što se priča što je. Međutim, s obzirom da smo neki dan imali priliku raspravljati o izvješćima obveznih mirovinskih fondova mislim da u izvješću HANFA-e se trebalo osvrnuti na određena ulaganja koja imaju politički prizvuk a ne prizvuk stvarnog ulaganja da bi se u jednoj tržišnoj utakmici uložilo u vrijednosne papire pojedinih tvrtki i na temelju toga zaradilo. Jer je vrlo interesantno da većina tih tvrtki je kasnije došla u silne financijske probleme i pitanje je što će biti sa imovinom hrvatskih građana koji su uložili novce u obvezne mirovinske fondove. Dakle, ono što je definitivno da nažalost tržište kapitala u Hrvatskoj nije na zadovoljavajućoj razini. I kad pogledamo koje tvrtke kotiraju na burzi onda niti ne možemo u skoro vrijeme očekivati nešto značajnije da će se dogoditi. Ali vrlo interesantno se dogodila i privatizacija najvećeg osiguravajućeg društva a da se HANFA o tome uopće nije oglasila. Na model i način koji je pomalo čudan. Domagoj Ivan (HDZ)** Slažem se s vama kolega Šuker, dakle ne samo tržište kapitala nego i sve ove usluge o kojima sam govorio na neki način ocrtavaju posebno u toj 2014. godini stanje i to loše stanje hrvatskog gospodarstva. kao što smo imali maloprije prilike čuti kolege na ljevici se više ne shvaćaju ni šalu i ne razumiju šalu i poruku dakle onog što sam rekao, al' doduše na njihovom mjestu ne bih ni ja baš bio spreman za šalu nakon svih posljedica ove 4 godine nesposobnog vladanja. 100 tisuća ljudi je otišlo iz Hrvatske, bojim se da su brojke i puno više. Nezaposlenih zapravo ne možemo procijeniti, osim one statistike suhoparne i velikih sezonskih neravnomjernosti, preko 300 tisuća blokiranih. Sve je to na neki način posljedica upravljanja Hrvatskom državom i hrvatskom ekonomijom. Kao što rekoh, jednostavno nema drugog načina. Ako mogu reći ovdje znate ono mogu usporediti nas sa rukometom. Dakle, nekako vrijeme je da počnemo se držati pravila. Kako su naši rukometaši bili treći vjerojatno bi bili i drugi, treći na svijetu. Pa zato što ljudi igraju po pravilima ne pokušavaju igrati rukomet nogama. Međutim, mi uporno pokušavamo se igrati i to kao ne velika ekonomija, ne poštivati pravila i igrati se na drugi način, igrati malo rukom, malo glavom. Pa to ne ide. Pa je to sad odgovor i onima koji se zalažu za ukidanje II. mirovinskog stupa. Pa dajte ljudi sad kad smo punopravna članica EU idemo za početak razumjeti koja su pravila na igralištu. I kad se počnemo pridržavati tih pravila onda možemo zaista se početi ozbiljno natjecati. Hvala. Hvala. Dalje se za pojedinačnu raspravu javio uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Konstatiram da ga nema pa gubi pravo rasprave. Gordan Maras je sljedeći prijavljeni za pojedinačnu raspravu. **Maras, gospodine predsjedniče. Evo kada govorimo o izvješću HANFA-e za 2014.godinu i sve ono šta ona nadzire kao jedna vrlo važna institucija i da tu su kolege iz HDZ-a u pravu ona nadzire jedan veliki dio gospodarstva i ono šta ona radi može pokazati određene indikatore u pojedinim gospodarskim sektorima. I sa te strane vide se i tu pozitivni pomaci. Vrlo je ja bih rekao nepravedno i krivo uzimati jedan mali segment kada govorimo o trgovanju na burzu i uzimati to kao isključivi kriterij kada znamo da je burza takva kakva je ne od jučer, ne od prije godinu dana, ne od prije tri godine nego od 2007., 2008.godine. Ono šta je s druge strane bitno, bitno je da drugi poslovi rastu, da raste i posao osiguranja, da raste što je posebno bitno za male i srednje poduzetnike i posao leasinga i neki dan smo slušali ovdje u Hrvatskom saboru izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvoj koje je recimo i taj segment uključilo u svoje poslovanje. I sve te stvari koje smo radili i koje radimo a reći ću nešto i o društvima za upravljanje fondovima, znači pogotovo evo sada ćemo vrlo skoro imati u Hrvatskoj i prvi venture capital fond koji će omogućiti malim i srednjim poduzetnicima da imaju direktno financiranje 150 milijuna kuna i to start up-ovima koji mogu ja bih rekao puno u inovativnom sektoru doprinijeti hrvatskom gospodarstvu. Sve to skupa nadzire HANFA i sve to skupa pokazuje da idemo u ispravnom smjeru i tako treba nastaviti. I to je u biti temelj onoga što danas i Europska komisija i svi ostali u našem okruženju prepoznaju. Doing business bolji, investicijsko okruženje bolje, dostupnost kapitala sve bolja i bolja i još nedovoljna, ali sve bolja i bolja pogotovo alternativni izvori financiranja. Rekao sam mi do prije evo pola godine nisam imali uopće mogućnost financiranja kroz venture capital u Hrvatskoj. Sada imamo dva društva odnosno dva fonda, jedno koje će raditi na regionalnoj razini ali će Hrvatska imati tu dominantnu ulogu jer ima najviše malih tvrtki koje su spremne za takav oblik financiranja. I druga koja će uskoro biti lansirana a to je suradnja sa svjetskom bankom. Znači 40 milijuna eura i 20 milijuna eura. I sa te strane nije čudno šta svi ti pozitivni pokazatelji ja bih rekao nekako i daju pouzdanja i Europskoj komisiji i investitorima da Hrvatsku prepoznaju kao zemlju koja će ne kao što je nekada bila biti na začelju po stopama gospodarskog rasta 2011., 2012.nažalost zbog posljedica ne rada Vlade 2011. i tzv. tehničkog izlaska iz krize koji de facto nije bio. Znači statistika i stope rasta od 0,2, 0,1% dva kvartala to nije izlazak iz recesije, to nije izlazak iz recesije, to je statistika koja ništa bitno ne mijenja, niti se povećava broj zaposlenih, niti se povećava, jedino što se može povećati produktivnost, može čak biti i manji broj zaposlenih ako se poveća produktivnost a da imate stopu gospodarskog rasta. Tako da s te strane ovo što danas u Hrvatskoj imamo to su zdravi temelji, to su temelji novog hrvatskog gospodarskog rasta kojeg treba podržati i s kojim treba nastaviti. I kao što smo danas već čuli svaku reformu, svaki napredak, svaki prijedlog koji danas dobijemo ovdje mi ćemo podržati jer to je u interesu naše zemlje i sa druge strane u interesu je da i Vlada koja je sada došla u poziciju napravi dobar posao od svih naših građana. Očekujemo naravno da ovih 2% rasta BDP-a, 2,1% rasta BDP-a koji je projiciran u 2016.godini od strane Europske komisije doprinese još i snažnijem rastu ovih usluga koje nadzire HANFA. Vlada ako je krenula sa 2% završi na 6% rasta. Ako smo mi krenuli sa -2 a došli na 2, znači tih 4% razlike očekujemo da će Vlada završiti na 6%. Ali neće završiti ukoliko se budemo bavili ovim stvarima kojima smo se bavili na početku mandata. Znači puno priče oko ideologije, demonstracija, rekao sam već kakvih poruka koje šalje potpredsjednik Vlade Karamarko i meni je zbilja čudno, ne znam gdje su nestali premijer i potpredsjednik Petrov? Njih nema danima u medijima ali svaki dan slušamo Karamarka i njegove poruke o antikomunističkom manifestu, o tome šta treba, kako treba ali gospodarstva nema nigdje. I jedina stvar koju smo čuli, a doista ona i je malo smiješna je da je samo pojava nove Vlade doprinijela tome da se evo projekcije Europske komisije poprave na bolje. To nije moguće i to svatko ko malo razumije stvari i tko je ozbiljan i ko ne doživljava građane koji nas ovdje danas slušaju samo na olak način, tko zna da ljudi razmišljaju pa ne mogu vjerovati da je Hasanbegović razlog rasta BDP-a na 2%. Tko to vjeruje mislim da nema puno veze sa realnosti i sa onim što bi trebalo biti. Tako da sa te strane pozivam kolege i u Vladi, i u vladajućoj koaliciji da nastave sa pozitivnim stvarima kojih kojih je sada pregršt. 17 mjeseci zaredom raste osobna potrošnja, 17 mjeseci. To je rezultat porezne reforme koju je napravila bivša Vlada. Izvoz raste ne jednu, nego dvije godine po stopama prvo desetak posto i tu ima nešto efekta ovoga što smo ušli u EU ali prošla godina ne, prošla godina se radi po metodologiji kao i 2014. Pa onda je omjer između 2015. i 2014. izuzet tog efekta, a izvoz će opet rasti preko 5%. Znači sa te strane imamo čitav niz pozitivnih pokazatelja, imamo rast industrijske proizvodnje, imamo rast evo rekao sam sektora koje nadzire HANFA i osiguranja i leasinga i svih ovih alata koji su potrebni malim i srednjim poduzetnicima i to je ono što je bitno. A bitno je da naši ljudi rade, bitno je da se nezaposlenost smanjuje, bitno je da se zaposlenost povećava i da Hrvatska ide u pozitivnom smjeru. Kamo sreće da je Vlada Zorana Milanovića imala ovakve pokazatelje na svom početku, kamo sreće. Nažalost nismo ih imali, bilo je teško ali smo napravili korektan, neću sada reći subjektivno dobar posao, nego korektan posao a rezultati su dobri. I sa te strane imate kažem sreću što ste zatekli takvu situaciju i šta možete raditi na reformama kojih nažalost evo nema u Hrvatskom saboru. Znači nemamo ništa 2 tjedna ni glasa ni traga od od premijera sa reformama koje bi u gospodarstvu trebali raditi. To je zabrinjavajuće. Ja se nadam da će se to promijeniti, da ćete dati nekog sadržaja, da se nećete baviti vijećima, kadroviranjima i šta ja sve ne znam od javnih poduzeća pa valjda do čistačice narednih mjeseci nego da se uhvatimo ozbiljnog posla. Znači sa te strane je nešto što ova Vlada mora napraviti sada nažalost nije u fokusu a u fokusu mora biti gospodarstvo i nastavak gospodarskog rasta. Inače kada govorimo o optimizmu stranih i institucija i medija pročitajte malo njemačke i austrijske medije šta misle o Vladi gospodina Oreškovića, koji su pridjevi vezani u tim člancima uz tu Vladu. To ne pomaže hrvatskom gospodarstvu. Da, zbog toga šta HANFA nadzire jedan veliki dio hrvatskog gospodarstva i to je vrlo bitno gospodine Miloševiću. Apsolutno je bitno da ne dominiraju stavovi gospodina Hasanbegovića nego da dominiraju stavovi gospodina Oreškovića, njega nažalost ne čujemo. Tko zna možda rješava određene još zaostatke koje ima u TEVA-i s obzirom da se morao u 3 sata odlučiti da bude premijer. I sa te strane vas pozivam na jednu konstruktivnu raspravu, na prijedloge koji će unaprijediti hrvatsko gospodarstvo a ne koji će nas vraćati 20, 50 ili 70 godina unazad jer od toga hrvatski građani ne žive. I sa te strane imati čete podršku za sve one reforme koje predlažete. Nažalost reformi nema tako da ćemo mi očito morati predlagati zakone od sljedećeg tjedna inače nećemo imati ništa za diskutirati u ovom Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepo.

socijalizam prestaje kada više nema nitko drugi koji će plaćati tvoje dugove, to se dogodilo bivšoj Jugi '8. I nije tu u pitanju ideologija nego analitika. Ima li analitičara u oporbi? razumije./… po svim elementima …/Govornik se ne razumije./… to nije ideologija, osim jedne, to je hiperinflacija. Imamo nepotizam, korupciju na svim razinama, neefikasno sudstvo. Tko će investirati u ovoj državi, izgleda kao Gvatemala, imamo više televizija u boji, Gvatemala '80.-ih godina. Imamo 1,2 neriješenih sudskih procesa. Imamo suci koji, čiji se rad, svaka čast pojedincima ne ocjenjuje, svi su plaćeni isto, neovisno koliko su predmeta riješili. Imate otklon što se govori ovdje i što se piše u stranom tisku i drugih analitika. Iz oporbe je bio jedan ministar nedavno u Austriji i rekao je ovo pred austrijskom poslovnom komorom, ovo je rekao, svi su u Hrvatskoj korumpirani osim Vlade. Kakva je to poruka i šta misle ljudi. U ovakvoj pravno kaljuži ako nema pravne sigurnosti nitko ozbiljan neće ovdje investirati. Investirati će samo ruska mafija i to se već događa ovdje. Po tome ako hoćemo pravnu državu i ova Vlada koje je sada došla, ona će raditi na korjenitim reformama modernizaciji države koja više liči na Hrvatsku državu, pravnu, modernu a ne na bivšu državu gdje je svaki 4.-ti čovjek bio umjetno zaposlen, gdje su korupcija i nepotizam bili svakodnevni. Sve postkomunističke zemlje imaju isti problem a to je korupcija. Npr. u Rumunjskoj 70% ljudi dolazi na posao, ne radi svoje stručne spreme nego radi veze.

Tako da ove sve stvari koje vi prenosite vjerojatno to iz vlastitog iskustva govorite šta je tada bilo. Ja to ne znam ali znam u kakvoj zemlji želim živjeti. I znam da ovo što vi govorite je nažalost u nekim dijelovima i točno ali kada vidite razliku danas i prije 5 ili četiri godine razlika je vidljiva u svim segmentima. Od sudstva, od poslovne klime. Pa jesmo danas čuli ovdje u Saboru da smo krenuli sa 80.-og mjesta, došli na 40.-to mjesto svjetske doing busiess ljestvice. Pa to je neki rezultat, to je mjerljivo, to je benchmark. Znači s te strane smo napravili ogroman napredak. Ja nisam zadovoljan sa time gdje se danas nalazimo jer želim da budemo top 20. Ali to je sada vaš posao. Ne pozivati se na Jugoslaviju i na SFRJ i na socijalizam jer to nas ne zanima, mene to ne zanima. Povjesničare, Hasanbegovića, to vjerojatno zanima ali mene to ne zanima. Mene zanima kako će naši ljudi živjeti što bolje. A što se tiče investicija, korupcije. Gledajte nije moja supruga dogovarala poslovne kontakte po Finskoj, Rusiji itd., nego jednog leadera HDZ-a pa vidite onda šta to govori u tom svjetlu o korupciji u Hrvatskoj. Znači ljudi mi se bavimo uvjetima kako se posluje, mi se bavimo privlačenjem investicija, mi moramo raditi da Hrvatska izgleda bolje a ne da se radimo o tome da li je i kako je bilo u SFRJ.

Sljedeća replika uvaženi Ivan Domagoj Milošević. posebno onima koji su ostali bez posla, koji su siromašniji danas nego prije četiri godine, koji su se morali iseliti trbuhom za kruhom, koji su ovršeni, koji su blokirani i tako godinama. Što ste poduzeli? Ništa. Pa šta niste kad ste radili predstečajni zakon uključili na takav sličan način i hrvatske građane. Što njima niste omogućili u zakonskim rješenjima da se na neki način izvuku iz dužničkog ropstva kad se toliko brinete ovdje, kad iznosite potpuno pogrešne podatke. Šta ne odgovorite ovdje hrvatskim građanima koliki je javni dug nakon četiri godine? Apsolutni povijesni rekord u europskim razmjerima u samo četiri godine. Tko će otplaćivati taj dug? Vi? Vi teško, vi teško. Netko drugi će otplaćivati dugove koje ste napravili. Znate ima ona jedna uzrečica gospođe Margaret Thatcher, znate koji je jedini problem sa socijalizmom? Prije ili kasnije ponestane tuđeg novca. E pa tom ste se devizom vodili. Sto milijardi kuna će na kraju biti skor vaše Vlade. Posljedica toga osjetit ćemo ne znam 10, 20 godina. Kako ćemo to riješiti? Šta ćemo prodavati nacionalno srebro i zlato? O tom nećete govoriti. O reformama pričate, pozivate novu Vladu nakon 10 dana na reforme. Pa recite i jednu reformu koju ste proveli u četiri godine? Jednu? A da nakon toga ekonomski analitičari kažu, je ovo je bila ozbiljna reforma. A što se tiče ovih vaših tablica, na jednoj smo porasli, na drugoj smo pali. Pogledajte malo postoje i druge tablice, ne samo one koje odgovaraju bivšoj Vladi. Dakle, dajmo samo za početak nakon četiri godine malo skromnosti, pristojnosti, podrške novoj Vladi, pustite pojedine ministre ako vam je iskreno stalo da Hrvatska krene naprijed. Imali ste prilike četiri godine, sad bi mogli šutiti barem mjesec dana. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Gledajte kolega Miloševiću, mene su hrvatski građani birali ovdje da ja govorim i zastupam njihove stavove i nećete mi vi govoriti da šutim. I neću šutjeti zbog toga šta dobro hrvatski građani znaju šta je HDZ-ova Vlada ostavila nama 2011. I bilo bi kud i kamo sreće gospodine Milinoviću, da ste napravili reforme u zdravstvu kao što je napravila bivša Vlada, da ste napravili reforme u socijali, da ste napravili reforme u poreznom sustavu. Pa šta vi mislite da osobna potrošnja raste sama od sebe? Tu vam je gospodin Lalovac, evo ga iza mene, čovjek je napravio reformu poreznog sustava koja je omogućila da 17 mjeseci za redom raste osobna potrošnja. Pa šta to nije reforma? Pa mogu govoriti još 50 takvih stvari i govorit ću. A znate zašto očekujem od nove Vlade nakon 10 dana da počne raditi? Zato šta mi nemamo vremena ni jedan dan za čekanje. Izgubili smo, ne zahvaljujući nama, nego nemamo vremena da se prekine pozitivan trend koji je krenuo. Vi ćete nas vratiti unazad. To nije dobro. I sa te strane nemate pravo ni ispriku ni za sto dana, ni za 10, ni za 1 dan. Pa to je na kraju krajeva rekao i vaš premijer. Je li rekao da nemate pravo na 100 dana? I ja ću vam od prvog dana na to govoriti i na to vas upozoravati. I sa te strane kud i kamo vam je lakše nego što je bilo nama. 100 milijardi govorite? Manje je od 100 milijardi, a gledajte rezultate koji su ostali iza nas. Pola od tih navodnih 100 milijardi su kamate koje ste nam vi ostavili. Vi ste u 8 godina ne 100 milijardi potrošili, potrošili ste 150 milijardi, a ostavili ste opljačkanu i devastiranu državu. I to je ono šta vama treba reći i to će vam se govoriti svaki dan. Nećemo mi tu šutiti jer nas hrvatski građani nisu birali da ovdje šutimo. Možda bi vi to htjeli, ali nećete biti te sreće. Hvala vam lijepa.

239. A vi šta piše piše, ja vas molim gospodo. Samo malo, ja se ispričavam. Ispričavam se, samo malo. Znači, ja koliko znam, a nemojte me prekidati jer ja sam vas slušao i slušam gdje god dođem dolje slušam kojekakve gluposti kao i hrvatski narod. Prema molim vas, ja točno znam koja je tema dnevnog reda, a nije tema dnevnog reda vas starih ministara da se obračunavate sa ovim novim i sa nama koji smo po prvi put tu. Ja vas molim gospodine bivši ministre da se držimo dnevnog reda. Sad je tema dnevnog reda HANFA koliko znam, tema HANFA.

Prekršen je znači Poslovnik člankom 232. Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja po utvrđenom dnevnom redu. Na žalost, evo ovdje ja kao novoizabrani, po prvi put u ovoj sabornici naslušao sam se bivših ministara i kroz medije i njihovim rezultatima. Možda je to i ministarstva plaćala. Međutim, ovdje stvarno vas koji predsjedate povedite računa da se držimo Poslovnika jer nema smisla da mi ovdje sjedimo i raspravljamo o nečeme šta nema stvarne veze o temi. Znači, ovo vama govorim jer ste isključivo vi odgovorni koji predsjedajete, da dozvoljavate nekome da govori o vanzemaljskim temama. Dobro da nije na Mars otišao. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Evo imamo još jednu prijavu povrede, uvaženi zastupnik Milinović Darko. Gospodin Maras je povrijedio članak Poslovnika 235., dakle trebao je odgovoriti gospodinu Miloševiću. On je govorio nešto o zdravstvu, ja neću uz dužno poštovanje prema bivšem ministru sada govoriti ništa o zdravstvu ali gospodin Maras koji je bio ministar malog i srednjeg poduzetništva i obrta najbolje govore poduzetnici i obrtnici koji su čini mi se iskazali svoje mišljenje o vama kao najnesposobnijem ministru koji ste ih doveli u bezizlaznu situaciju a niste odgovorili gospodinu Miloševiću … /Upadica se ne razumije./…

povreda Poslovnika, vi ste? Na koju točku? 238. u svezi članka Poslovnika 236., prije svega zastupnik koji želi govoriti o povredi Poslovnika mora se ovako točno na odredbu Poslovnika koja odredba je povrijeđena. Članak 236. je samo temeljna odredba koja govori o povredi Poslovnika odnosno o pravu da bi se mogla istaknuti povreda Poslovnika pa onda kasnije i ove sljedeće odredbe koje bi bile povrijeđene. Međutim, upravo dok je govorio kolega Maras gospodin Glasnović je digao repliku i govorio o temi koja uopće nije bila predmet rasprave te mu je onda upravo zbog toga kolega Maras bio i dužan odgovoriti. Kolega Glasnović je govorio o Jugoslaviji, o socijalizmu. Dakle, mi ovdje imamo kolege kojim ne mogu nikako Jugoslavija izaći iz glave. To je jedna stvar. Zatim, dok je govorio kolega Maras kolege su iz HDZ-a svojim upadicama ometali kolegu Marasa. **Sanader, Ante (HDZ)** Da dobro, vi

(HDZ)** Oprostite, oprostite gospodin Pecnik nema tog članka. dat ćemo opomenu. Sljedeća replika, Miro Bulj.

Miro (MOST)** Ja mogu dozvoliti gospodinu Šukeru i gospodinu Marasu da oni izađu ovdje ispred nas pa govore jer ovako nema smisla da vi vodite, da predsjedavate. Znači postoje poslovničke odredbe koje mogu dati opomenu, mislim ovo nema smisla. Ja se ispričavam. Uvaženi kolega Maras više ste govorili o svemu nego o temi i žao mi je ovdje što je gospodin koji je izlagao je govorio o problemima teme, a nije čuo ništa što bi trebalo mijenjati ili što bi trebalo promijeniti ali vi znate zasigurno puno jer ste bili dosadašnji ministar. Međutim, inzistirati cijelo vrijeme i postavljati cijelo vrijeme pitanje gdje je dopredsjednik Petrov, gdje je ovi? Naravno radi, na svome mjestu radi i analizira situaciju koju ste ostavili, koliki su dugovi i što treba provesti za reforme. Znači sve što treba učiniti za reforme, naravno vrlo je bitna analiza. Jer za analizu stvarnu neku a ne koju ste vi prikazali trebat će neko određeno vrijeme ali što kraće. Ja bih volio da ste o tome govorili, o temi, a manje gdje se sad nalazi potpredsjednik. Jer sigurno bi volio i ja znati, a možda i javnost, koliko je recimo iz vašega ministarstva plaćeno reklame za televizije i ostala glasila da vi reklamirate se. Baš me zanima taj evo podatak, vi ga sigurno znate iz svoga ministarstva. Nije sve znači da treba izlaziti u javnost, populizam i nekakva demagogija. Vrlo bitno je znači što se radi, čovjek je na svom radnom mjestu i uskoro ćete ovdje imati u Saboru sve što je "Hrvatska raste" potpisala i nadam se da ćete te reforme i prihvatiti. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi Gordan Maras. se dotiču gospodarskog sektora, se dotiču određenih usluga koje HANFA nadzire i to je jako, jako povezano jedno sa drugim. Sa druge strane ako vas zanima mogu vam reći, ja ne znam točan podatak, ali mogu vam reći koliko se projekata prijavilo na osnovu toga i koliko novaca. To vas ne zanima? Ne zanima vas koliko je projekata i koja je vrijednost tih projekata i investicija koje na osnovu tog projekta sredstava iz EU investirano, odnosno koliko će biti investirano ove godine? Pa to su vam podaci i na temelju čega rastu investicije u Hrvatskoj. Zato što mali i srednji poduzetnici investiraju. Na temelju te kampanje koja je napravljena da bi se iskoristilo preko milijardu i 100 milijuna kuna je u ovom trenutku zaprimljeno preko 100 projekata vrijednih blizu milijardu kuna. Pa što to nije super? Što to nije opravdana stvar? Recite mi, da li mislite da je to dobro, da će sutra imati milijardu kuna investicija ili možda dvije kad se iskoriste ta sva sredstva i što će se zaposliti 1000, 2000 novih naših sugrađana? Pa o čemu pričamo? Tko promovira, tko zastupa, tko inicira te projekte? Pa Vlada, ministar! Što je tu sporno? Ja tu ne vidim nikakav problem ako se rezultat napravi. A rezultat je gospodine Bulj upravo ovo što sam vam rekao. Stotine i stotine projekata, rast investicija, rast BDP-a i rast zapošljavanja. I ono na što sam posebno ponosan vidjet ćete da će u okviru ministarstva koje sam ja vodio upravo najbolje bit iskorištenje sredstava EU. To vam ja garantiram bez obzira ko došao i kolega koji je došao kao ministar nakon mene. A što se tiče opaske o gospodinu Petrovu, nisam ja tu ništa zamjerio, ja bi njega rađe puno više vidio nego šta gledam Karamarka. Hvala. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Petar Škorić. Poštovani gospodine Maras, ja vam čestitam na svim postignućima, na svemu što radite, na sjajnim nastupima, na sjajnoj kampanji za predstojeće unutarstranačke izbore međutim dnevni red današnje sjednice Hrvatskog sabora je godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2014.godinu. Dakle, raspravljamo o nečem sasvim drugom. Vi ste pokazali što znate, što umijete u protekle četiri godine i vi ste uvjereni da ste radili sjajno, bajno, krasno, da je sve divno. Ja vam čestitam, građani su to pokazali što misle o vašem radu i vašim rezultatima. Hrvatska treba ići naprijed, ne trebamo razmišljati i vraćati se k tome razdoblju koje je prošlo iza nas, ali trebamo raspraviti o vašim izvješćima ovdje. Ja očekujem ovdje od vaših zastupnika da svoja izvješća, da brane svoj rad kroz ova izvješća a ne da se osvrću kroz ovih 10 dana nove Hrvatske vlade da se cijelo vrijeme spočitava kadroviranje i sve ostalo. Pa što bi vi htjeli? Da ostanu vaši kadrovi i da vaša nesposobna kadrovska križaljka nastavi upravljati i voditi ovu državu? Možemo zamisliti u kojem smjeru bi je odvela. Prema tome, ovdje raspravljamo o izvješćima za vrijeme vaše vladavine, ne zloupotrebljavajte ta izvješća da bi prebacivali lopticu na budućnost. Kad bude izvješće o radu Hrvatske vlade bit će tema i bit će prostora. Prema tome, ovdje zloupotrebljavate prostor rasprave o izvješćima za vrijeme vaše vladavine da bi otvarali skroz druge teme. A kad vam fali argumenata onda se vraćate na 45., 90., onda se vraćate u prošlost, koristite razno razne floskule i oduzimate dragocjeno vrijeme da bi ova vlast počela normalno funkcionirati i konsolidirati se i djelovati i ispraviti sve ono što ste unazadili u protekle 4 godine. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Gordan Maras. ja sam prvo ponosan šta sam radio u bivšoj Vladi i ponosan sam na sve svoje kolege i rezultate koje smo napravili. Ovo je mjesto za raspravu, ovo je jedino mjesto i najrelevantnije mjesto gdje hrvatski građani kroz narodne zastupnike što ja jesam iskazuju svoje stavove, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo onim što se radi u hrvatskoj državi. I to nemojte ni pokušati spriječiti jer u tome ne možete uspjeti. Hrvatski građani očekuju od mene da upozoravam na Hasanbegovića, na Crnoju, na nesposobnost da se uopće krene u proces vođenja države. Pa oni bi bili razočarani samnom da ja to ne govorim. Pa jeste vidjeli neki dan ovdje ljude koji su se skupili i demonstrirali protiv Hasanbegovića? Pa šta bi ti ljudi meni rekli da ja kažem da je Hasanbegović ok? Da su njegovi stavovi o handžar diviziji ok? Pa raspravljamo, vi ste spomenuli, ja se ne vraćam u prošlost, ja cijelo vrijeme govorim o rezultatima koji sada jesu i izazivam novu Vladu da krene što prije sa radom. Nažalost toga nema. zašto ja ne bi trebao i hrvatski građani biti nezadovoljni što se vi dva mjeseca ne možete pokrenuti, što se ne možete dogovoriti oko pomoćnika ministara, tri za jedan, dva za jedan, vijeće ovo, vijeće ono, jel Šuker glavni, jel Brkić glavni? Pa koga to briga? Počnite raditi to je ono što vam ja govorim, to vam govore hrvatski građani. I nemojte me ni pokušavati u tome spriječiti jer ću ja cijelo vrijeme o tome govoriti. I od prvog trenutka ja vam kažem meni se čini i nemojte ovo shvatiti osobno ni subjektivno čini mi se da je ovo najslabiji i najnesposobniji pokušaj formiranja Hrvatske vlade od početka 90.e. Znači ovo je najlošiji početak ikada i najvjerojatnije najnesposobniji početak ikada. I sa te strane vjerojatno neće dobro ni završiti. Imamo tri prijave povrede Poslovnika. Uvaženi zastupnik Blaženko Boban. **Boban, Blaženko (HDZ)** Poštovani predsjedavajući pozivam se na članak 232. Poslovnika. Ja ću ga i citirati ovdje još jednom radi javnosti a potpredsjedniče i zbog vas "Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda predsjedatelj će ga opomenuti da se drži teme dnevnog reda." Ja vas molim poštovani predsjedatelju da zastupnika Marasa već jednom opomenete jer i kroz izlaganje i kroz replike odgovore na replike je toliko puta otišao od teme toliko daleko da u sedam puta je dosada ponovio novog ministra Hasanbegovića koji je usput ministar kulture i hvala Bogu a tema je HANFA. Nadalje, treći pasus tog članka kaže "Ako se govornik i nakon drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, predsjedatelj će mu oduzeti riječ i u tom slučaju zastupnik više ne može govoriti o ovoj temi." Ja vas molim poštovani predsjedatelju da postupite po Poslovniku članku 232. Izvolite uvaženi zastupnik Hrebak.

Slijedeća replika uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras ja se s vama slažem da ste vi izabrani u Hrvatski sabor da govorite, pa da čak govorite i gluposti, ali niste izabrani da kršite Poslovnik i kršite zakon jer je Poslovnik za nas saborske zastupnike zakon. No, nisam se zbog toga javio za repliku nego da vas podsjetim kada govorite o poduzetništvu i kada pozivate nas saborske zastupnike da budemo konstruktivni u raspravama o poduzetništvu. Vi ste, odnosno vaše ministarstvo je prošle godine u travnju, kolega Maras ako možete me poslušati, je ministarstvo u travnju prošle godine raspisalo natječaj, odnosno javni poziv za korištenje sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj čiji je ukupni iznos bio 150 milijuna eura. U tome ste postupku postupku napravili jedan pravilnik kojega ste dali u javnu raspravu. Mnoge su vam županije, pa tako i Dubrovačko-neretvanska da taj pravilnik neće polučiti rezultat jer da će spriječiti moguću prijavu brojnih mikropoduzetnika u Republici Hrvatskoj kojih je oko Epilog tog vašeg javnog poziva je takav da je do danas iz tog fonda a temeljem tog natječaja tek aplicirano, odnosno da su osigurana sredstva za samo dva projekta, dvoje poduzetnika. Prema tome, ako već želite da govorimo ovdje o poduzetništvu a da ne govorimo o fašizmu ili antifašizmu, ja bih rekao da je vaš ovakav pristup jednom vrlo važnom projektu koji je trebao omogućiti razvoj brojnih malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj pa i mikropoduzetnika treba bit posve drugačiji, treba biti prilagođen a na to smo vas kažem, baš iz Dubrovačko-neretvanske županije pismeno upozorili da vam taj pravilnik neće polučiti rezultat što se na kraju i dogodilo da evo jedan doista epilog je strašan a to je da je od mogućnosti da se aplicira i da se osigura 150 milijuna eura do danas svega 2 projekta su realizirana i to najbolje govori o načinu kako ste prišli, poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Bačić, to nažalost ne govori o tome nego govori o tome da vi ne poznajete proceduru i da ne znate kako stvari funkcioniraju. To nije čudno jer se sa time niste bavili. Znači u situaciji kada raspišete natječaj do ugovaranja, ovaj podatak koji ste vi rekli, znači prošlo je 6 mjeseci, pitajte svakoga tko je ikada radio natječaj Europske unije da li je to dobar rezultat ili ne, to je sjajan rezultat. Znači prvi potpisi ugovora su krenuli 6 mjeseci nakon objave kada ljudi imaju raspravu o pravilniku, kada imaju 2, 3 mjeseca da pripreme projekte i kada ima 2, 3 mjeseca da se ti projekti evaluiraju. Znači 6 mjeseci to je vrhunski top rezultat i ja na tome čestitam upravi koja je radila u mojem ministarstvu. U ovom trenutku imate rekao sam to malo prije gospodinu Bulju, imate preko stotinu zaprimljenih projekata i vjerojatno više nisu samo dva odobrena nego ih je već blizu desetak. Tako da taj posao ide savršeno, taj posao će iskoristiti tih 150 milijuna eura u, po mojoj procjeni tijekom ove godine. Tako da drago mi je šta ste to spomenuli jer to upravo govori o kvaliteti posla ne koju sam ja obavio jer ja nisam za to zaslužan, za to su zaslužni ljudi koji tamo rade. I ja im na tome čestitam. A što se tiče teme, ja kažem tema koju sam ja ovdje obuhvatio je vezana i uz HANFA-u jer se sve one usluge koje HANFA nadzire vežu i na ove teme o kojima sam kasnije govorio. A što se Hasanbegovića tiče,

Ovom replikom i odgovorom zaključujemo današnju raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. I proglašavam pauzu do 12 sati kada ćemo glasovati

Glasovanje je završeno.

Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Za

Prvi za repliku se javio uvaženi zastupnik Željko Glasnović.

Glasovanje je završeno. 99 glasova za, 16 suzdržanih, 1 protiv. Utvrđujem da je većinom

Glasovanje je završeno. 99 glasova za, 16 suzdržanih,

Glasovanje je završeno. 99 glasova za, 16 suzdržanih, 1 protiv. Utvrđujem da je većinom glasova donesen predloženi

Glasovanje je završeno. 99 glasova za, 16 suzdržanih, 1 protiv.

Glasovanje je završeno. 99 glasova za, 16 suzdržanih, 1 protiv. Utvrđujem da je većinom glasova donesen predloženi zaključak. Mi bismo

Glasovanje je završeno. 99 glasova za, 16 suzdržanih, 1 protiv. Utvrđujem da je većinom glasova donesen predloženi zaključak. Mi bismo

Glasovanje je završeno. 99 glasova za, 16 suzdržanih, 1 protiv. Utvrđujem da je većinom glasova donesen predloženi

Glasovanje je završeno.

za 2014. godinu. Molim glasujte.

I zadnja točka Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu. Podnositelj izvješća je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje sljedeći zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu. Molim glasujte. Glasovanje je završeno. 99 glasova za, 16 suzdržanih, 1 protiv. Utvrđujem da je većinom glasova donesen predloženi zaključak. Mi bismo time završili večerašnju sjednicu, odnosno nastavak će biti u srijedu desetoga, uobičajeno u 9,30 i počet ćemo sa točkom Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2014. godinu. Molim vas sada imamo izabrana sva tijela uz jedan izuzetak, ali i to tijelo može raditi. …/Upadica: Ne može!/… Može, jer ima potpredsjednika i može sukladno zakonu raditi, prema tome molim vas. Ja vas lijepo molim da se sljedeći utorak sastanu radna tijela i rasprave točke koje su na dnevnom redu kako bismo mogli imati mišljenje radnih tijela, da se ne dogodi kao što se dogodilo ovaj tjedan da nemamo mišljenje nekog radnog tijela i ne možemo onda o o tome adekvatno raspravljati. Pa vas lijepo molim u utorak da se sazovu radna tijela. Hvala vam lijepo i želim vam ugodan vikend! Hvala vam